Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Riječ ima poštovana Tajana Kesić Šapić, Šapić, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite kolegice **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Izmjenama Zakona o porezu na dobit zbog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije brisao se članak 6. stavak 1. točke 7. kojom je bilo propisano umanjenje porezne osnovice za troškove u vezi sa školovanjem i stručnim usavršavanjem radnika te se pristupilo izradi novog zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika koji je danas pred vama. Zakonom se uređuju uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika i pod pojmom radnik uključujemo i obrtnike jer u radu obrta, obrtnici sudjeluju osobnim radom, a s obrtom ne mogu zaključiti ugovor o radu. Ovim zakonom reguliraju se državne potpore gospodarskim subjektima za opće obrazovanje i izobrazbu kojim se omogućuje stjecanje kvalifikacije koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja i za posebno obrazovanje i izobrazbu koje su namijenjene sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod postojećeg poduzetnika, tj. stečene kvalifikacije nisu prenosive kod novih poduzetnika. Potpore za opće i za posebno obrazovanje i izobrazbu su sljedeće: Velikim poduzetnicima može se osnovica obračuna poreza na dobit umanjiti do 50% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Kod malih i srednjih poduzetnika osnovica obračuna za porez na dobit ili dohodak umanjuje se do 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe te do 35% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja. Korisnici potpore koje zapošljavaju radnike u nepovoljnom položaju npr. invalide, dugotrajno nezaposlene i starije osobe mogu smanjenje porezne osnovice koje ostvaruju za opće obrazovanje i izobrazbu dodatno uvećati za 10%-tnih Kada govorimo o opravdanim troškovima općeg ili posebnog obrazovanja spomenuti ćemo samo neke. To su troškovi školarine osnovnih, srednjih, viših i visokim školama i fakultetima te svim drugim obrazovnim institucijama na kojima se stječe osnovno obrazovanje srednja školska sprema, niža i srednja stručna sprema, viša i visoka stručna sprema uključujući poslijediplomske i doktorske studije. Isto tako naknade za prisustvovanje seminarima, tečajevima, kongresima, troškovi specijalizacije, troškovi stručne literature, troškovi amortizacije uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu. Isto tako ako se obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta u troškove se uključuju i troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarno nastalih troškova te te troškovi dnevnica i to u skladu s propisima o porezivanju dohotka. Isto tako ovim Zakonom uređuju se porezne olakšice za naukovanje, za obrtnička zanimanja i to poduzetnici koji imaju na naukovanju do tri naučnika mogu osnovicu obračuna poreza na dobit i dohodak umanjiti za 5%, a poduzetnici koji imaju na naukovanju više od 3 naučnika mogu postotak umanjenja porezne osnovice povećati za 1 postotni bod po svakom naučniku, ali najviše do 15% porezne osnovice. Podzakonske propise za ovaj Zakon, sadržaj i evidenciju i dokumentaciju za izračun državnih potpora propisat će ministar financija u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona. Poštovane dame i gospodo zastupnici, na kraju želim naglasiti da svi porezni obveznici, odnosno poduzetnici i obrtnici koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu i za posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje nastalim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine mogu za spomenuto razdoblje u 2008. godini ostvariti potpore i porezne olakšice za ove namjene. Smatram da će i ovaj Zakon i uz sve napore ove Vlade biti veliki doprinos u razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj i da ćete ga kao takvog podržati. Hvala. Hvala vama državna tajnice. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. U ime kluba HDZ-a, poštovana kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite kolegice.

Ovako kako sam rekla usput zaista Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Zakon zato što je to samo još jedan u nizu zakona koji daje potporu našim poduzetnicima i obrtnicima. Kao što je rekla državna tajnica već dugo vremena, naročito oni koji se bave strukovnim obrazovanjem oni će biti zadovoljni, riješit će se na neki način i problem naukovanja i primanja učenika u obrtničke radionice i u poduzetničke radionice. Zašto? Zbog toga što se najčešće vrlo teško u manjim sredinama pronalazila tzv. učenička praksa jer ni obrtnici, ni poduzetnici nisu bili motivirani ni sa čim da uzimaju učenike na praksu. Ovaj Zakon predviđa i smanjenje porezne osnovice, dakle jedan poticaj da obrtnik primi učenika, jer primati učenika na praksu je zaista velika briga o učeniku, nije tako jednostavno. Dakle ima motivaciju da primi učenika na praksu. Mi smo se odredili i za društvo, znanje i za cjeloživotno učenje pa je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa poduzelo čitav niz mjera reformi vezano i uz strukovno obrazovanje i uz cjeloživotno učenje. Na tragu toga i naše Ministarstvo gospodarstva uključilo se isto tako u izgrađivanje jednoga društva znanja u pomoć obrtnicima, u pomoć našim poduzetnicima da oni ulažući u znanje, u obrazovanje osiguraju i kvalitetne svoje kadrove, ali i odgajaju buduće kvalitetne kadrove. Na kraju neću dugo o ovom Zakonu jer je on zaista poticajan i dobar. Moram jedino reći da veseli i da to trebamo istaknuti da oni obrtnici i oni poduzetnici koji mogu osigurati troškove obrazovanja i izobrazbe te troškove one koje mogu dokazati da su potrošili za naukovanje već u ovoj godini, dakle 2007. te porezne olakšice mogu ostvariti potpore za ove namjene u 2008. godini. Mislimo da će ovaj Zakon kao i još jedan u nizu poticaja potaknuti i postići cilj jačanja strukovnog obrazovanja i općenito utjecati na poboljšanje obrazovne strukture našeg stanovništva. Hvala. se ne čuje./… Tko? Koliko ja znam ovdje piše Tajana Kesić Šapić, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. A ako govorite o uvaženoj zastupnici, onda može biti kandidat valjda samo za ministra. Pa molim vas lijepo. Dajte, pa nemojte ponižavati saborskog zastupnika. Uvaženi kolega Damir Kajin. Izvolite poštovani kolega.

Što imamo mi danas ovdje? Vidite gospodo Zakon znači o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, ali danas umanjenje. Znači na današnji dan umanjenje za tu namjenu je veće gospođo državna tajnice, no što će biti po ovom Zakonu. državna tajnice, no što će biti po ovom Zakonu. Danas imamo tzv. dvostruko umanjenje porezne osnovice glede usavršavanja i školovanja. postojeći zakon ili postojeći zakoni koji su na današnji dan na snazi su duplo povoljniji od ovoga predloženog, a da je tome tako vidite valja citirati na strani pet ocjenu i izboru potrebnih sredstava za provođenje zakona, a ovdje se doslovce kaže da sukladno sa obrascem standarde metodologije za procjenu financijskog učinka ocjenjuje da bi se u državni proračun Republike Hrvatske uplatilo manje poreza na temelju olakšica za obrazovanje i izobrazbu radnika prema Zakonu o porezu na dobit koji je bio u periodu do 1. siječnja 2007., nego što bi se uplatilo prema ovom zakonskom prijedlogu itd. Ako je tome tako onda ovaj Zakon treba odbaciti i ostaviti na snazi postojeću regulativu. Znači nepovoljniji je. Sigurno. Znači vi ste u jednom. **Arlović, Mato (SDP)** Poštovana državna tajnice, ne smijete iz klupe komunicirati sa zastupnikom dok govori, Itekako razumijem. Čitam obrazloženje. Jedan od rijetkih koji to čita, ali šta ću. Znači ako je tome tako, rekoh ovaj Zakon nije korektan. To što postojeća regulativa možda nije usklađena sa Europskom unijom, to je možda manje bitno. Ja znam da je Hrvatska prihvatila tu obvezu usklađenja poreskih olakšica i oslobođenja, ali to se sad opet mene ne tiče, ako će nam poresko rasterećenje biti manje od postojećeg. Znači, Hrvatska treba težiti poreskom rasterećenju, ne uvođenju novih nameta bilo da je riječ o porezu ne znam na imovinu, ili smanjenju ovih potpora. neću dalje dvojiti. Vjerujem na riječ znači državnoj tajnici da će ipak biti neko umanjenje manje, ali prema ovim vašim obrazloženjima ispada obrnuto. Ako je umanjenje manje mi ćemo apsolutno podržati zakonski prijedlog, a ako manjenje nije manje onda ćemo biti protiv. Teško je govoriti o bilo kakvom umanjenju ako nije manje. Klub HSS-a, poštovana kolegica Ljubica Lalić. Izvolite kolegice! Zlatko pa koji je tebi vrag danas? Gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem se. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici! Očito da se današnja rasprava u Hrvatskom saboru ovako odvija u lepršavom stilu, a možda to nije ni loše. Možda je dobro da u lepršavom stilu se obavlja i na taj način se i sami dakako opuštamo i možemo razgovarat bez zaoštrenih tenzija i onih vrlo često nepotrebnih sukoba. Dakle, pred nama je točka dnevnog reda Prijedlog zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Gledajući prema popisu stanovništva Republike Hrvatske, kadrovsku strukturu stanovništva Republike Hrvatske dakako da smo svi bili zaprepašteni lošom kadrovskom strukturom stanovništva Republike Hrvatske. Ukoliko smo se opredijelili za dominaciju znanja, ukoliko smo se opredijelili za gospodarski razvoj Republike Hrvatske dakako da do tog razvoja nije moguće doć' bez ulaganja i dizanja obrazovanja svih stanovnika. Dakako, da je za obrazovanje itekako potrebne potpore. Ja sam uvjerena da upravo Prijedlog o potporama u obrazovanju dolazi iz spoznaje i saznanja da kako loša obrazovna struktura nije rezultat nedostatka volje sticanja znanja nego je vrlo često rezultat nemogućnosti slanja na školovanje svoje djece. To je posebice uočljivo u krajevima koja se nazivaju područja od posebne državne skrbi gdje je nezaposlenost preko 30%, gdje stanovništvo nema stalnog izvora prihoda, gdje su često oslonjeni na život od socijalne pomoći. I sa tih 400 kuna uistinu nije moguće slat svoju djecu na srednjoškolsko obrazovanje kad je vrlo često autobusna karta do mjesta školovanja veća od iznosa socijalne pomoći koju primaju. Istodobno upravo u tim područjima od posebne državne skrbi stanovništvo je uglavnom ili većim dijelom poljoprivredno orijentirano. Ne zbog toga što su oni to htjeli. Ne zbog toga što oni nisu se i kroz školovanje osposobili za neke druge poslove, nego je to posljedica i rata i još više posljedica one privatizacije kad su ostali bez posla i tada su sticajem okolnosti prisilno se vratili na zvanje svojih očeva. Nažalost, od te poljoprivrede dakako da izvora financiranja nema i u tom smislu su potpore apsolutno potrebne. Dakle, mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci ocjenjujemo da je izobrazba itekako potrebna, da su potpore itekako potrebne i to pozdravljamo u ovom prijedlogu zakona. Međutim, nešto smo primijetili što nam uistinu nije jasno. Predlagatelj je Ministarstvo gospodarstva. I sad se pitamo, kako to Ministarstvo gospodarstva razmišlja o također jednoj gospodarskoj grani koja je u Hrvatskoj značajna, a to je poljoprivreda? Zar mi zaista mislimo da je danas moguće se baviti poljoprivredom bez sticanja odgovarajućeg znanja? Ja vas uvjeravam jer živim s tim ljudima i sama se izvan posla bavim tom djelatnošću, danas se poljoprivredom ne mogu bavit, uspješno bavit ljudi koji nemaju odgovarajućeg obrazovanja. I treba razmišljat upravo o tome da ni onim obiteljskim gospodarstvima ili ljudima kojima dajemo poticaje za proizvodnju moramo omogućiti školovanje za obavljanje te djelatnosti. Da li smo mi predvidjeli, da li smo mi zacrtali obrazovanje poljoprivrednika u smislu kako doći do sredstava iz Europskih fondova? To su ljudi koji imaju osnovnu školu, a često nemaju ni osnovne škole. Na koji način će oni doć' do izvora financiranja i na koji način će oni osposobiti svoja poljoprivredna gospodarstva? Da li ste gospodo predvidjeli sredstva za takvo obrazovanje? Nije predviđeno obrazovanje, nisu predviđena sredstva uz istodobnu konstataciju da nam je poljoprivreda jedna od najznačajnijih grana u Republici Hrvatskoj, a ja kao pripadnik Hrvatske seljačke stranke rekla bi, povezana sa turizmom držim da je to strateška gospodarska grana u Republici Hrvatskoj. Bojim se da u ovim razmišljanjima prema poljoprivredi, da nismo dorasli zadatku koji je pred nama, bojim se da izostankom razmišljanja i kroz ove zakonske odredbe ne skrbimo o poljoprivredi, ne skrbimo o poljoprivrednicima i ostavljamo ih negdje na margini gospodarske djelatnosti. I sve dotle dok poljoprivredu budemo ostavljali na marginu političkog promišljanja sve do tada će nam uvoz i nadalje rast. Hranit ćemo se uvoznom hranom. Istodobno ćemo imat svoje stanovništvo nezaposleno, jer nepostojanje primarne poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj javlja i logičan zaključak da nam onda ne treba ni prehrambena industrija. Pa ako nam ne trebaju seljaci, pa ako nam ne treba prehrambena industrija jer se sve može uvozit, ne znam na temelju čega i od čega će živit svi oni koji danas još uvijek kako tako ali ali životare, vegetiraju od te poljoprivrede. Evo, to je razmišljanje Hrvatske seljačke stranke. I mi ćemo podržat ovaj prijedlog zakona jer smo rekli da se itekako zalažemo za školovanje i stručno usavršavanje. Ali očekujemo barem odgovor, a može i do kraja, do glasovanja mogu biti i amandmani na ovaj prijedlog zakona. Pa dajte malo razmislite o poljoprivredi, razmislite malo o toj o toj velikoj masi ljudi kojima je itekako potrebno obrazovanje i ne samo obrazovanje nego i poticajne mjere jer će i kroz obrazovanje lakše dostići onaj cilj a cilj je konkurentnost i u Europskoj uniji. Sam ulazak u Europsku uniju neće nam ništa promijeniti ako prije toga nismo sami promijenili. Mi te ljude moramo naučiti kako će oni doći do sredstava iz Europskih fondova. Ma lijepo je čuti da imamo ponudu i da se mogu dobiti bespovratna sredstva. Međutim, kad ti ljudi krenu u realizaciju tih sredstava, kad moraju proći malo slikovito rečeno onaj križni put a za njih je to križni put jer nemaju dovoljno znanja onda tek vidimo da imamo negdje daleko obješenu jaknu do koje bi se željelo doći ali nemamo sposobnosti doći. Da bi se otklonilo, evo neka predlagatelj i razmisli i neka ide, neka predloži amandmane u smislu dopune ovih izmjena i dopuna zakona, Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Ali uz ove primjedbe mi ćemo dakako u klubu Hrvatske seljačke stranke podržati. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Pa evo, ja želim ispraviti jedan navod uvažene kolegice Lalić. Nije točno da nitko ne vodi računa o poljoprivrednicima. Upravo vodi Europska unija. I ono što ste spomenula bit korištenja predpristupnih fondova prije svega uvjet je za svakog mladog poduzetnika koji starta u poljoprivredi ukoliko znači nema iskustvo a mladi to nemaju da mora imati obrazovanje. Prema tome, ovdje bi pored navođenja tvrtki, pored navođenja obrtništva moralo stajati i obiteljsko gospodarstvo koje bi moralo imati iste beneficije na obrazovanje kao što ima i obrtnik jer upravo nositelj poljoprivrednog gospodarstva ujedno je i poduzetnik odnosno mora imati obrazovanje i za stjecanje ali i svakako i da bi poslovao i znao raditi što je uvjet u kompletnoj Hvala. I drugi ispravak poštovani zastupnik Pero Mlinarić. njihova Vlada, prošla Vlada ostavila devastirano, jedno od najviše devastiranih ministarstava i dolaskom ministra Čobankovića poticaj se nešto za dva puta povećao. A osim toga, naše sad ministarstvo je gospodin ministar Čobanković doveo u red da Europa dolazi učiti od našeg ministarstva kako je sređeno, jedno od najboljih ministarstava. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Povreda poslovnika poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Malo sam bila u nedoumici ali ipak je povreda poslovnika. Ispravljam povredu poslovnika članka 209. jer ste dopustili kolegi zastupniku da svojim netočnostima ispravlja moj točan navod. poticaji nisu povećani u odnosu na 2003. godinu. Dapače, smanjeni su. Pitajte ljude koliko su dobili pšenicu. Koji je poticaj? Tisuću 650 kuna. Pitajte ih koliko su dobili. Dobili su tisuću 100 kuna i 800 kuna za kukuruz itd. Prema tome, već ako idete na ispravak onoga što ja nisam rekla a imputirate mi da sam nešto rekla onda barem koristite službene i točne podatke istine radi. Ovom narodu ne treba više netočnosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sada vi kažete da zastupnik Mlinarić je ispravljao nešto što vi niste rekli neke tvrdnje. To ćemo vidjeti. Jedino možemo to provjeriti da se ne oslonimo na sjećanje i pamćenje.

Završni osvrt državna tajnica Tajana Kesić-Šapić. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepa predsjedniče. Žao mi je što gospodina Kajina nema da mu odgovorim na njegovo pitanje odnosno na krivu interpretaciju. Naime, izmjenama Zakona o porezu na dobit koji je stupio na snagu 1.1.2007. brisao se onaj članak i on cijele ove godine nije funkcionirao o onome što je pričao gospodin Kajin. Dakle, taj članak nije nije provediv bio ove godine. Znači, on je maknut iz Zakona o porezu na dobit. I upravo zbog toga se krenulo u izradu novog Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Mi smo radili simulacije i na velikim i na malim tvrtkama i simulacije su pokazale da su porezne olakšice veće nego što su to bile u onom prvom zakonu. Ono što bih još željela odgovoriti uvaženoj saborskoj zastupnici a vezano na poljoprivredu. Znači, ovim zakonom se dodjeljuju porezne olakšice. Znači, temeljem ovog temeljem ovog zakona koji se veže na Zakon o porezu na dobit i ministar financija treba izraditi pravilnike koji su vezani uz ovaj zakon. svi oni koji su u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak, pa i poljoprivrednici mogu ostvariti pravo. Znači, nitko ne priječi poljoprivrednika koji je d.o.o. ili poljoprivrednika koji ima otvoren obrt da dobije poreznu olakšicu za usavršavanje i obrazovanje radnika. Ali mora biti osnovica za obračun poreza. Ako on nije porezni obveznik na temelju čega će se onda dati porezna olakšica, u tome je problem. Mora biti u sustavu, nema. Onda se mora i Zakon o porezu na dobit mijenjati cijeli, tako da u ovom trenutku nažalost ovo sada nije moguće. Evo, ja se zahvaljujem svima koji su podržali ovaj zakon. I evo ujedno mi je žao što gospodina Kajina nema da

Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.